S ovim zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Slijedeća točka dnevnog reda je: - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od neionizirajućeg zračenja, prvo čitanje, P.Z. br. 678 Predlagatelji su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

a Vlada je dostavila svoje mišljenje. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Zastupnik Damjan Vucelić, izvolite. Podijelit će i nakon toga će zastupnica Snježana Sabolek nastaviti. Poštovani predsjedavajući, poštovani kolege i kolegice, poštovani građani koji nas danas pratite. Ovim prijedlogom zakona Živog zida kojim predlažemo zaštitu od neionizirajućeg zračenja predlažemo kazne od 150.000,00 do 500.000,00 kn za svaku baznu stanicu stavljenu bez upotrebe, stavljenu bili smo napravili istraživanje u Gradu Zagrebu koje nam je pokazalo da je preko 90% baznih stanica napravljeno bez uporabne dozvole dok je skoro 70% tih istih baznih stanica postavljeno protuzakonito. Takvim izvorima neionizirajućeg zračenja propisali smo obustavu ili trajnu zabranu djelatnosti uporabe ili prometa. Želim naglasiti da u st. 1. čl. 4. prijedloga zakona nastojimo regulirati granicu najveće dopuštene razine neionizirajućeg zračenja, a na temelju preporuka međunarodnih i nacionalnih zdravstvenih organizacija uz uvjet da to zračenje ne može biti veće od 5 najnižih granica koje su propisale druge zemlje EU. zakonom se regulira javno objavljivanje podataka o lokacijama i vrstama izvora neionizirajućeg zračenja, te informiranje i edukacije o mogućim i dokazanim štetnim učincima neionizirajućeg zračenja na zdravlje. Prijedlog izmjene Zakona o zaštiti od neionizirajućeg zračenja Živog zida nije zamišljen kao restrektivan zakon, nije zamišljen niti kao propis koji će onemogućiti tehnološki napredak, razvoj telekomunikacijske i druge infrastrukture, niti kao zakon koji će onemogućiti upotrebu brojnih mobilnih uređaja koji emitiraju okolinu neionizirajuće zračenje. Ovom izmjenom zakona namjerava se postići usklađenje hrvatskog zakonodavnog okvira zaštite od neionizirajućeg zračenja s najboljim primjerima europske dobre prakse i preporukama Europskog parlamenta i Vijeća Europe. Svi smo svjedoci intenzivnog razvoja bežičnih komunikacijskih mreža, tržišnog natjecanja u uvođenju novih mobilnih usluga koje zahtijevaju sve veće i veće brzine prijenosa podataka, pa time i drastičnog porasta broja korisnika uređaja mobilne telefonije. Time se bitno povećava kontinuirana dugotrajna izloženost stanovništva radio frekvencijskom elektromagnetskom zračenju. Tehnologija se razvija brzo, u utrci za profitom malo njih gleda na potencijalnu štetnost novih tehnologija na zdravlje ili život ljudi i okoliša. Skoro je nemoguće istražiti dugoročne posljedice, a zakoni su nedorečeni ili u direktnom sukobu sa interesima građana, pogotovo u zemlji RH gdje se zakoni pišu u uredima pojedinaca koji će imati najveću korist od tih istih zakona ili se ti isti zakoni ne provode ili su inspekcijama vezane ruke, manipulira se statistikama i službenim mjerenjima, a kazne ne postoje ili su u razinama tako malim da se tvrtkama isplati kršiti zakon. Vlada HDZ-a na čelu sa Jadrankom Kosor i koalicijom stranaka HSS-a, HSLS-a, SDSS-a, HSU-a i manjinskim zastupnicima donijela je još 2010.g. sadašnji Zakon o neionizirajućem zračenju. Prošlo je 10.g. svjedoci smo sve više i više bezakonja i samovolje velikih korporacija koje su u stranom vlasništvu. U tih 10.g., a radi tuđih interesa ponašate se svi krajnje neodgovorno. Vrijeme je za novi zakon i vrijeme je za provođenje toga istog zakona. Sve je više zemalja i gradova poput Nizozemske, Belgije i nekih američkih saveznih država zabranjuje uvođenje 5G mreže jer ne žele postati pokusni kunići i ostat će tako zabranjeno sve dok se ne ispita štetnost zračenja na ljudsko zdravlje. Znate li da je Brisel zabranio uvođenje 5G mreže? To je grad koji je poznat po političarima i kao centar EU politike i administracije, a u Hrvatskoj krećemo sa testiranjem u gradu Osijeku, a kasnije i u cijeloj zemlji. Zapitajte se zašto stani političari ne žele neistraženu tehnologiju u svom dvorištu, dok naši političari ulizice na čelu sa svim našim premijerima i ministrima, nama stavljaju pod prozore bazne stanice, na krovove naših kuća, na par desetaka metara udaljenosti od vaših spavaćih soba. Znate li da teleoperateri te iste bazne stanice skrivaju u dimnjake, kako bi ih sakrili od pogleda stanovnika koji te bazne stanice kontinuirano i zrače? Znate li da u Hrvatskoj ne postoje uvjeti za postavljanje baznih stanica, osim iznimaka poput grada Zagreba i Istarske županije? Ali, ni tamo ih se teleoperateri ne pridržavaju. I sad, pazite zašto je Vlada RH odbila prijedlog zakona Živog zida. Mišljenje Vlade RH je da je ovaj prijedlog zakona nije u skladu sa stručnim podlogama kojeg predlaže Svjetska zdravstvena organizacija kako su zračenja u okvirima maksimalnih dopuštenih koncentracijama po preporukama Međunarodne komisije o zaštiti od neionizirajućeg zračenja. I to, pazite, iz još daleke 1998. Trenutno imamo jedne od najvećih dopuštenih koncentracija u Europi, a sama ta Komisija naglašava da se preporuke baziraju na kratkotrajnim termalnim efektima pod koje spadaju opekotine i podražaj perifernih živaca i da se utjecaj dugotrajnih efekata zračenja na povećani rizik za pojavu raka nije ni razmatrao. Svjetska zdravstvena organizacija, s druge strane, proglasila je elektromagnetska polja potencijalnim kancerogenom za ljude, a što želi Živi zid? Živi zid želi da profit bude ispred, da profit bude iza zdravlja svojih građana, da zdravlje bude prioritet. Možemo imati brzi internet, ali pod našim hrvatskim uvjetima, a ne pod uvjetima koje nam nameću strane korporacije preko korumpiranih političara sa ciljem što veće dobiti. Stoga, Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja treba shvatiti jako ozbiljno i u interesu je svih građana RH, a da bi se zakon mogao efektivno provoditi, npr. teleoperateri će morati uložiti do 100 puta više novaca u infrastrukturu. Pri tome, napominjem, funkcionalnost usluge neće biti smanjena. Zapitajte se, tko i zašto postojećim zakonom pogoduje interesnim grupacijama, a na štetu svojih vlastitih stanovnika? Dok se ne preispita potencijalni štetni učinak na zdravlje, potrebno je sa oprezom pristupiti implementaciji novih potencijalno štetnih tehnologija, a pitanje neionizirajućeg zračenja je pitanje i zaštite okoliša i zdravstveno pitanje i pitanje nacionalne sigurnosti.

Porastom broja izvora neionizirajućeg zračenja u prostoru, raste i broj pritužbi građana, prijava sanitarnoj inspekciji Ministarstva zdravstva i građevinskoj inspekciji Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja. Zbog načina na koji izvori neionizirajućeg zračenja postavljeni u prostoru. Na opseg problema kontinuirano ukazuje i Ured pučkog pravobranitelja u svojim godišnjim izvješćima HS-u. Nedvojbeno je da postoje problemi u provedbi važećeg zakona i posebnih propisa iz područja gradnje i prostornoga uređenja, kada je riječ o smještaju izvora u prostor, posebice antenskih stupova i krovnih prihvata, baznih stanica mobilne telefonije. Zbog toga se ovog izmjenom zakona pobliže definira postojeća mjera smještaj izvora, toč. 7. Zakona, pri čemu se pridaje osobita važnost određivanju i poštivanju uvjeta smještaja izvora neionizirajućeg zračenja u prostor u skladu s načelom predostrožnosti. U tom smislu se uvažavaju preporuke iz Rezolucije EU parlamenta. Nedostatak važećeg zakona očituje se i u odsustvu edukacije stanovništva o štetnosti i zdravstvenim rizicima usred prekomjerno izloženosti elektromagnetskim poljima koje imitiraju izvori u svakodnevnoj uporabi. Ovim izmjenama zakona uvodi se nova mjera redovnog provođenja edukacije i informiranja stanovništva, posebice djece i mladih, o mogućim i dokazanim štetnim učincima neoionizirajućeg zračenja na zdravlje. Mjere označavanje izvora tog zračenja znakovima upozorenja sukladno klasifikacije potencionalne opasnosti te obaveza davanja uputa za ispravno korištenje prilikom stavljanja izvora u promet. Obveznici provedbe ove mjere su ministarstvo nadležno za zdravstvo te pravne i fizičke osobe koje stavljaju u promet izvore neionizirajućeg zračenja. Uz podizanje svijesti stanovništva o mogućim štetnim učincima, kontinuirane dugotrajne izloženosti ovom zračenju, u tom, u svakodnevnoj uporabi, ovim izmjenama zakona implementiraju se najnovije preporuke EU parlamenta i Vijeća EU te slijedi pozitivna praksa drugih zemalja EU čime će se postići bolja prevencija i veće povjerenje javnosti u sustav zaštite od ovog zračenja. Ovim izmjenama preciznije se definira podjela područja izloženosti sa svrhom snižavanja dozvoljenih razina zračenja u prostorijama gdje borave posebno osjetljive skupine stanovništva, dojenčad, djeca, maloljetnice, trudnice, bolesnici i osobe koje su posebno osjetljive na elektromagnetska zračenja. Dok se u mnogim europskim zemljama tim problemom bave liječnici i njihove udruge, relevantna stručna povjerenstva, znanstvenici i znanstveni instituti, političari i političke stranke, različite udruge i drugi, u Hrvatskoj se tome nažalost ne pridaje dovoljno medicinske važnosti. U izvješću Ureda pučkog pravobranitelja iz 2016. godine ukazuje se na potrebu jače suradnje ministarstva nadležnog za zdravstvo s drugim središnjim tijelima državne uprave nadležnim za zaštitu okoliša, energetiku, graditeljstvo i prostorno uređenje te izradu novih propisa u skladu s kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akta kako bi se unapređenje preventivnih i zaštitih mjera izvršilo na transparentan način te kako bi u tome sudjelovali predstavnici zainteresirane i stručne javnosti. Stoga se ovom izmjenom zakona definira uvođenje i rad koordinacijskom tijela za neionizirajuće zračenje u skladu s Strategijom razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020. godine odnosno ciljevima uspostave bolje horizontalne koordinacije tijela javne uprave. U tom smislu dobro je spomenuti da Republika Slovenija kao i druge zemlje članice EU ima institut za neionizirajuće zračenje. Činjenica je da se o biološkim učincima dugotrajne izloženosti zračenje radiofrekvencijskih, elektromagnetskih polja intenzivno provode istraživanja kao da i o tome još uvijek nema potpunog suglasja u znanstvenoj zajednici. Uz studije koje nisu utvrdile štetne utjecaje postoje veliki broj studija koje nedvosmisleno utvrđuju povećani rizik za pojavu malignih oboljenja kao i brojno neurovegativnih simptoma. Europska komisija također prati primjenu ovih preporuka u državama članicama i povremeno zahtjeva izvješće o razini i načinu provedbe zaštite od ovog zračenja. polazište su za izgradnju međunarodne i nacionalne strategije od neionizirajućeg zračenja. Praćenje međunarodnih propisa, preporuka i standarda, izvješća te razvoj sustava izrada prijedloga nacionalne strategije i planova iz područja zaštite od neionizirajućeg zračenja ovom izmjenom zakona stavlja se u nadležnost koordinacijskog tijela za neionizirajuće zračenje. Ovom izmjenom zakona namjerava se postići usklađenje hrvatskog zakonodavnog okvira zaštite od ovog zračenja s najboljim primjenama dobre prakse zemlja, zemljama članice EU i preporukama gore navedenih rezolucija. Na jedinstven i sustavan način namjerava se osigurati zaštita života i zdravlja ljudi bez obzira na vrstu, intenzitet, porijeklo i namjeru izvora neionizirajućeg zračenja. Ovom izmjenom zakona ostvaruje se uspostava bolje zaštite stanovništva primjenom obvezujućih mjera i smjernicama za daljnje unapređenje sustava zaštite te učinkovitosti tijela koje sudjeluju u njihovoj provedbi. Ipak zakon nije zamišljen kao restriktivan, kao propis koji će onemogućiti tehnološki napredak, razvoj telekomunikacije i druge infrastrukture. Cilj predloženih izmjena zakona je urediti ovo područje. Hvala vam. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Imamo prije nekoliko replika pa onda ćemo dati riječ. Prvu repliku ima i to na gospodina,

i prije smo tako napravili. Znači gospodin Maras će govoriti sada prije vas gospodin Bulj će govorit gospodin Maras jer on ima jednu repliku. Izvolite. Ali inzistiram onda da Bulju odmah date poslije mene …/Upadica: Dobro, riješite to, ali recite, izvolite./… dobro, kolega Vucelić u vašem prijedlogu ono s čim se ja mogu složiti je da je nevjerojatno da u Hrvatskoj nema, ne samo da nema potrebe za izdavanje građevinske dozvole ukoliko se stanice postavljaju nego nema nitko tko kontrolira i tko sankcionira one koji stanice postavljaju neusklađeno sa prostornim planovima ili zakonskim odredbama. Znači vi u ovom trenutku možete postaviti stanicu praktično bilo gdje ukoliko nema javnog pritiska, ukoliko ga na privatnom vlasništvu nitko neće na neki način moći sankcionirati onoga tko je tu stanicu postavio. I to je jedno područje koje treba urediti. Ja se s tim slažem i podržavam da idemo u tom smjeru, mada se ne slažem sa neznanstvenom podlogom na kojoj vi nastupate, a to da stvarate bez ikakvih …/Upadica: Hvala./… podloga neke zaključke koje još sami kažete da …/Govornici Kolega Maras, ovako što se tiče toga da stvaramo paniku, ja sam naglasio u svom izlaganju, a to je i stav Živog zida da mi ne želimo da se stavlja na tržište i uporabu neistražena tehnologija. Ako ima ikakvih sumnji na zdravlje ljudi, prvo bi se trebalo to istražiti, a ne da ljudi budu pokusni kunići, pa što bude bude. Ja vas moram podsjetiti da je prije nekih 100 godina 1920. u SAD-u se prodavao jedan čudotvoran napitak zvao se je Raditor, znači stavljali su u vodu radij i to su prodavali i to ne samo iz neznanja, nego iz zarade. Znači nekih 10-tak godina se znalo da je to loše za zdravlje, da ljudi umiru od toga, ali se ipak prodavalo jer se dobro prodavalo. 10 godina je trebalo da se to zabrani. Tako isto se može dogoditi i danas recimo sa neionizirajućim zračenjem. Ja vam zahvaljujem na vašoj kritici i konstruktivnom prijedlogu. Hvala lijepo. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Drugu repliku ima gospodin Lovrinović, također na gospodina Vucelića. Hvala. Poštovani kolega Vucelić, vi ste, vama prigovaraju iz Živog zida da ste na jedan nestručan način predložili zakon, a mi znamo ostali zastupnici da se upravo vi najviše borite protiv ovakvog divljeg ponašanja telekomunikacijskih firmi, vi i kolega Bulj i Pernar itd., svi oni kažu da, da vi niste stručni u tome. Pa kako, zašto je odbio jedan Brisel npr. gdje se nalazi središte moći upravljanja EU, zašto oni nisu objeručke prihvatili 5G tehnologiju ako je to tako napredno, ako je to tako bezopasno i veliki dio gradova po zapadnoj Europi? Odgovorite molim vas zašto naša Vlada i premijer, oni zdušno to podupiru ovdje po RH i zašto nas izlažu da budemo pokusni kunići i nije li čudno da postotak karcinoma u RH raste, nije li razlog i u tome?

mi smo jedna čista zemlja i stvarno se moramo zapitati zašto je do toga došlo, ja ne kažem da je utjecaj neionizirajućeg zračenja uzrok tome, ali je možda jedan od čimbenika. A što se tiče naših političara i naše Vlade, mi u Živom zidu smo sigurni da oni ne rade u interesu hrvatskih građana i da rade u interesu ili svom vlastitom ili u interesu velikih korporacija. Da li je to zbog njihove političke ambicije, vlastitog bogaćenja ili samog odlaska u Brisel, to vjerojatno je svo troje od toga, ali, ali sigurno o svakom pojedincu zavisi nešto od te 3 stvari, nešto je sigurno,

sam podržao vaš prijedlog zakona i Klub HSS-a će ga podržat jer smatramo da zdravlje građana mora biti ispred profita i sigurno da nije dobro da teleoperateri i velike kompanije postavljaju bazne stanice gdje god to žele, pa čak i u blizini škola i vrtića i mislim da prije svega treba bit interes građana i interes zdravlja naše djece prije profita i svakako da i vi o tome dobro govorite iako vam profit malo bježi ili ga i vi volite jel vidimo da je nastao i nekakav problem i kod vas zbog profita i osobnog probitka, pa nadam se da ćete se oduprijet tome, a ovakve kvalitetne poteze i prijedloge ćemo podržavat dokle god je interes građana i zdravlje prije profita, a vi ste čuvajte profita i vidite da vas je i razjedinio. Hvala. **Radin, Furio Hvala na ovom sarkastičnom dobacivanju. Ja bi samo htio reći da se mi iz Živog zida zalažemo da se bazne stanice postave 10 metara iznad najviše točke u, u tom prostoru, zalažemo se da ne bude barem 100 metara nijedna stambena zgrada. Nažalost, danas vam se bazne stanice stavljaju pred prozore ljudima u njihove obiteljske kuće i stanove. Bojimo se da kad dođe još 5G tehnologija gdje će na svakih 100 metara morat bit repetitor da će tu biti svašta. Ovaj, ali trenutno kakvo je stanje, tu vlada bezakonje. I ono što je najgore, teleoperateri nisu kažnjeni, a kažem 70% baznih stanica je postavljeno ilegalno, preko 90% nema uporabnu dozvolu i to je jedan problem, problem je u inspekciji, problem je i u zakonima koji se ne provode, a i u samim zakonima …/Upadica: Fala, vrijeme/…koji nisu u interesu hrvatskih stanovnika. Hvala.

Furio (Nezavisni)** Ajmo okrugli stol oko toga napravit sada. Molim vas, izvolite, izvolite. **Križanić, Josip (HDZ)** Slažem se da postoji sivo područje u zakonskoj regulativi i slažem se s time da to treba mijenjati. Međutim, treba reći da je to još iz Milanovićeve Vlade uredba i nije točno da se nigdje ne borimo protiv toga, u Varaždinskoj županiji se dnevno borimo protiv toga da, da se ispoštivaju minimalni uvjeti, a traže se uvjeti i postoje uvjeti za postavljanje baznih stanica. Recimo od Ministarstva kulture gdje nagrđuju vizure naselja, a oni ih neispoštivaju, ali sigurno da ne treba širiti paniku isto kao što širimo paniku vezano uz GMO, tako sad širimo paniku iz bazne stanice da su one kancerogene i da se događaju čuda. Dakle, ja jesam za regulativu, da se regulativa posloži, ali ne na sivo. Hvala vam g. zastupniče, pa kao što sam u svom izlaganju i spomenula još uvijek nema potpunog suglasja u znanstvenoj zajednici u studije koje nisu utvrdile štetne utjecaje, postoji i veliki broj studija koji utvrđuju povećani rizik na pojavu malignih oboljenja, oboljenja, kao i brojnih neurovegetativnih simptoma. U, u ovom, nedostatak važećeg zakona očituje se i u odsustvu edukacije stanovništva o štetnosti i zdravstvenim rizicima uslijed prekomjerne izloženosti ovim poljima koji emitiraju izvori u svakodnevnoj uporabi. Upravo ovim zakonom tj. izmjenom zakona uvodi se nova mjera redovnog provođenja edukacije i informiranja stanovništva što je sad trenutno nije tako. Hvala vam. prije svega svi mi koji radimo javni posao, dal bili zastupnici u HS ili radili javni posao kao načelnici i gradonačelnici jasno moramo brinuti o zaštiti zdravlja. Ja uopće ne sumnjam da svi mi brinemo o svemu tome skupa. Ja mislim da nije dobro da radimo posebnu neku opću psihozu i strah građana prema tehnologiji. Slažem se, opet ponavljam da moramo zaštiti naše građane od baznih stanica i to je dužnost nas zastupnika, ali i mene kao čelnika jedinice lokalne samouprave. Ali ja bi vrlo rado znao, ako nešto nije dobro, ako je nešto šteti ljudskom zdravlju, meni, mojoj djeci, da jednostavno javno o tome govorimo. Kolegica Sabolek vi ste govorili da postoji institut u Sloveniji koji brine o ovaj baznim stanicama, pa da li su oni utvrdili da su bazne stanice štetne za zdravlje? I još jedno pitanje da li ste vi protiv 5G mreže ili ste protiv i 4G mreže …/Upadica: Hvala./… sa Hvala. Gospođo Sabolek, ako želite odgovoriti, a želite odgovoriti znam morate dići palicu, to vam kažem za poslije, pokušavao sam reći vašem kolegi ali nije me shvatio. Ok? Hvala, izvolite. Ja bi samo odgovorila da u Sloveniji u Ljubljani su odbacili i nema 5G mreže. Njihov parlament se složio s tim da Ljubljana nema 5G mrežu. Hvala i vama. Koristim priliku pozdraviti učenike i učenice Prve tehničke škole Nikola Tesla iz Zagreba, jedan aplauz za njih molim vas. Idemo dalje sa replikama. Gospodin Plazonić. **Plazonić, Ante (HDZ)** Hvala gospodine predsjedavajući. Ja mislim da je korona proteklih dana napravila dosta panike u ovoj zemlji i da nije potrebno dodatno proširivati i sijati paniku među ljude pogotovo o stvarima o kojima još uvijek malo znamo odnosno malo znamo o štetnom utjecaju neionizirajućeg zračenja na zdravlje ljudi. Naime, ovo je tema kojom se u svijetu bavi cijeli niz znanstvenih institucija što neovisnih, a što telekomoperatera. S druge strane mi koristimo blagodati tih suvremenih tehnologija, djecu u školu šaljemo s mobitelima, u saboru tipkamo neograničeno i pri tom ne pazimo znači na vlastito zdravlje. Ja bih prepustio najprije znanstvenicima da utvrde problematiku oko ovog pitanja, a da se onda time kasnije …/Upadica: Vrijeme, hvala./… Gospođa Sabolek zadnji put vam kažem, morate dići, evo, izvolite, a to kažem zadnji put. Izvolite. **Sabolek, Pa već sam spomenula da još uvijek nema potpunog suglasja u znanstvenoj zajednici uz studije koje nisu utvrdile štetne utjecaje postoje također studije koje utvrđuju povećani rizik za pojavu malignih oboljenja. Hvala vam. **Žagar, Tomislav (HSU)** Hvala potpredsjedniče. Uvažena kolegice vama je jasno da će ovaj prijedlog zakona biti odbijen, ja ću ga osobno podržati. Naime, dobro je da se otvori ova rasprava, ovo je uistinu tehnološko pitanje. Uvođenjem 5G mreža će se morat povećat broj baznih stanica, stručnjaci kažu da time će se smanjit zapravo njihova snaga bit će ih veći broj s manjom snagom, manji utjecaj na zdravlje. Međutim, tu će se morati napraviti dodatni napori ne samo kroz ovaj zakon, nego čitava Europska komisija, ne znam jeste li čuli podatak, od iduće godine će biti jedinstveni punjač za mobitel. Isto tako bilo bi dobro da bazne stanice nema svaki operater svoju. Zašto jedna bazna stanica ne bi pokrivala sve operatere? E znate zašto jer onda je njihov profit u pitanju. Mi ovdje danas govorimo o profitu, profitu teleoperatera koji se ponašaju tako kako se ponašaju i Hrvatska jest jedina zemlja u kojoj ne treba građevinska dozvola, ne treba javna rasprava, što nije dobro. To treba uvesti. A ja ću podržati vaš prijedlog, ali kažem vam nemojte imati iluziju da će biti prihvaćeno. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Žao mi je, žao je, ali moći ćete govoriti u ime predlagatelja i odgovarati na sva ova pitanja. Gospodin, ipak gospodin Bulj. Izvolite. Hvala lijepo. Evo tražim stanku u ime kluba po pitanju zakona o neionizirajućem zračenju. Naravno da govorimo o temi koja je postala nekako mistična, a u biti o njoj triba razgovarati, nit je strašenje nego jednostavno to rade i druge zemlje EU, a što se tiče baznih stanica u Hrvatskoj je apsolutna anarhija i pogodovanje teleoperaterima. Sve države Europe i EU imaju građevinske dozvole tako da se postavljaju bazne stanice na dječje vrtiće, uz prozore blizu kuća bez ikakvih ograničenja, bez građevinskih dozvola jedino u RH. I teleoperateri recimo Deutsche telekom ili HT najveći dobit njihova je u RH, a o zdravlju stanovnika apsolutno nitko i štetnosti ne brine. Pa čak ni o načinu postavljanja tih baznih stanica, nije potrebna suglasnost susjeda, nit je potrebna suglasnost jedinica lokalne samouprave, al samo u Hrvatskoj. Čak u EU cijeloj je to potrebito u zemljama odakle dolaze. Mi moramo kolege zastupnici, to sam i predlagao Zakon o gradnji, da se teleoperateri u RH ponašaju kao u zemljama odakle dolaze, bio sam aktivist, bio sam aktivist, jedino je u Istri to riješeno prostornim planom županije. I ja mislim teleoperateri to ne poštivanju jer Hrvatska nju nije, njih nije briga. 400 metara od izgrađene građevine ili građevinskog zemljišta. Ovo je jedna ozbiljna tema gdje naše političke elite pogoduju dinastiji Mišetić, priko dinastije Mišetić, a o tome ću u pojedinačnim, u ime kluba i u pojedinačnoj raspravi. Hvala lijepo. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege jedno je pružiti građanima određene tehnološke pretpostavke …/Upadica: Izvolite./… pa dajte vratite onda vrijeme …/Upadica: Da, da, držat ću ja obzir, ne brinite, izvolite./… znači jedno je građanima pružiti određenu tehničku infrastrukturu i mogućnost da žive na jedan kvalitetan način, a drugo je pustiti da se u Hrvatskoj razvija po ovom pitanju El Dorado. Evo ja ću reći jedan primjer koji mene posebno brine i s kojim nisam sretan, u gradu Zagrebu je postavljeno 579 baznih stanica, znači u gradu Zagrebu od različitih operatera, mnoge od njih nisu u skladu niti sa urbanističkim planovima, niti sa zahtjevima koje pred njih postavljaju određena zakonska rješenja. Ono šta me još više muči je da građani kada se žale gradskoj upravi Uredu za prostornoj uređenje dobivaju odgovor da oni tu ne mogu ništa napraviti, a oni su ti koji bi to trebali kontrolirati i komunalni redari po gradu Zagrebu dok šeću trebali bi ustanoviti koje bazne stanice nisu u skladu sa prostornim planovima postavljene, koje bazne stanice nisu u skladu sa zakonskim rješenjima i tražiti od operatera da se pridržavaju zakonskih rješenja u RH. U ovom području još uvijek imamo ja sam rekao mutno, sivo područje gdje jednostavno jasnih odnosa nema i to je ono protiv čega se treba boriti. Treba postaviti jasne odnose, treba zaštititi građane i njihovo zdravlje staviti na prvo mjesto i treba se znati na koji način se uređuju stvari. Jedino u Hrvatskoj, nažalost takvih pravila nema, jedino od većih gradova europskih metropola u Zagrebu takvih pravila nema. Komunalni redari bi trebali raditi svoj posao, gradska uprava bi trebala raditi svoj posao i stati iza svojih sugrađana. Hvala lijepo. Tražio je riječ također gospodin Vucelić. kako bi dodatno obrazložili i porazgovarali o ovoj temi koja je danas na dnevnom redu o ne ionizirajućem zračenju. Ja bih htio pitati sve ove moralne vertikale iz HDZ-a na temelju kojih zaključaka i istraživanja su oni donijeli svoje mišljenje kako je ova tehnologija, a i sve druge tehnologije koje bi se uvodile u primjenu da je bezopasno, pogotovo za tehnologije za koje se sumnja da bi mole biti potencijalno kancerogene? Ja vas uvjeravam da nijedna od tih moralnih vertikala ne želi baznu stanicu ispred svoje kuće i svi će bježati što dalje, ako treba prodavat će kuće makar oni vjerojatno će napraviti da se tako niti ništa ne dogodi u njihovoj ulici ili u njihovom kvartu. Oni su svi u elitnim područjima izvan Zagreba i baš ih iskreno briga ako će neko imati 10 ili 20 metara od svog prozora baznu stanicu. Ti isti ljudi danas nam tu govore u Saboru kako se tu širi bezveze panika. Mi ne širimo paniku, lmi samo želimo da se dovoljno tehnologija istraži prije nego što se stavi na tržište. Svi smo svjedoci duhanske industrije i kako nas je desetljećima uvjeravala kako duhan nije štetan, štoviše preporučao se je pušiti, pa vidite šta se je danas dogodilo. Svi znate recept od Coca-cole kako se u početku radio prvih 10 godina, on se umakao u lišće Coca-cole. Znači to su sve neke stvari koje smo mi ljudi radili iz profita, neki iz neznanja, ali većina iz profita. Ja moram napomenut da su ovdje milijarde u igri. Telekompanije će milijarde, ne da će, nego zarađuju već milijarde, a sada zamislite koliko će zarađivati uvođenjem 5G tehnologije. Tu je jako veliki novac u igri i zato ova ekipa ovdje se toliko i zalaže da ovakvi prijedlozi Živog zida ne vide svjetlo dana. Pitanje u kojim interesima vi radite gospodo? Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Gospodin Plazonić. Izvolite. Tražim stanku od dvije minute kako bi se malo konzultirali oko toga na koji način ćemo razgovarati s kolegom Vucelićem oko ovog pitanja, iako bi ja rado i sam popričao s njim, međutim bojim se da ne bi razgovaralo ravnopravno i na istoj razini. Ovo je tema o kojoj ja nešto znam za razliku od njega. Dakle, ovo je pričanje i zastrašivanje javnosti, nema ovdje niti jednog čovjeka niti u ovoj zemlji koji ne bi htio da se ovo područje detaljno istraži oko toga zato što danas koristimo više od 2 milijuna mobilnih uređaja, koriste ih naša djeca, naše obitelji i naravno da nam je stalo do toga da znamo postoje li štetni utjecaji i ako postoje u kojoj mjeri. Rekao sam maloprije da cijeli niz znanstvenih instituta u svijetu se bavi ovim područjem koji su i opremljeniji imaju veći uzorak. Neki od njih su ovisni o nekakvim telekom operatorima, neki nisu, neki su fala Bogu nezavisni i njima puno više vjerujem. Što se tiče 5G mreže treba jasno reći da frekvencija na kojoj će 5G raditi je ustupljena odnosno maknuti su neki televizijski kanali iz tog područja, a mi smo pod utjecajem televizijskih kanala već 60 ili 80 godina, ne znam ni ja više koliko postoji televizija. Znači mi smo neprestano pod nekim utjecajima elektromagnetnog zračenja, sada smo se okomili samo na ovu priču. Pa dajte pogledajte molim vas koliko kakvih energetskih mreža, ma na koncu konca mi smo pod utjecajem sunčevog zračenja, zračenja, ovih silnih zračenja i mreža koje imamo u uporabi koje mi ne koristimo itd. Ulovili smo se za ove, … /Govornici govore u isto vrijeme./ … ali budimo obazrivi kada pričamo o ovoj temi jel sijemo paniku i to mislim nepotrebno. oprostite ali moram držat određenu vremensku disciplinu. Stanka će biti do 13,00 sati kada ćemo nastaviti s iznošenjem stajališta. Hvala lijepa.

Hvala, hvala

Završili smo sa stajalištima i sada krenimo dalje sa našim Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od neionizirajućeg zračenja. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Želi li predstavnik Vlade dodatno obrazložiti mišljenje? S nama je gospodin Željko Plazonić državni tajnik u Ministarstvu zdravstva, želite? Da. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane saborske zastupnice i zastupnici, dakle Vlada RH predlaže neprihvaćanje Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od neionizirajućeg zračenja. Prijedlog zakona nije u skladu sa stručnim podlogama koji je za područje neionizirajućeg zračenja predlaže Svjetska zdravstvena organizacija, zatim Međunarodna komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja a koji je preuzeo Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja zatim odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama zatim odredbama Zakona o prostornom uređenju te stavkama u državnom proračunu RH za 2020., 2021. i 2022. godinu. Hvala vam lijepo.

Imate, g. Plazonić, imate dvije replike, prvu repliku je tražio g. Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Ja bi pitao državnog tajnika, evo jedno jednostavno pitanje, tko je nadležan za da ustanovi da li su se bazne stanice postavile u skladu sa prostornim planovima i sa zakonskim propisima koji vrijede u RH? Koliko je takvih Koliko je takvih inspekcija izvršeno? I ono šta me posebno zanima, da li je iti jedna bazna stanica koja nije postavljena u skladu sa propisima maknuta? Evo to je ono šta mene zanima s obzirom da ih u Hrvatskoj postoji s obzirom da ih postoji 1000, zanima me koliko ste tih nadzora napravili i koliko je puta država reagirala u situaciji kad je vidjela da se zakonski propisi i drugi propisi ne poštuju? Znači za očekivati je da se rade o desecima i stotinama nadzora i micanja stanica, hvala lijepo. Željko (HDZ)** Moram priznati da vaše pitanje nema baš neposrednu direktnu vezu sa Ministarstvom zdravstva, to bilo više uputno postaviti Ministarstvu graditeljstva jer oni su zaduženi za ovu zakonsku regulativu ili Državni inspektorat po pitanju inspekcijskih nadzora i inspekcijskih nalaza a ja mogu govorit o zdravstvenom efektu elektromagnetskog zračenja koliko god hoćete i kad god hoćete.

znači Vlada upravlja RH, ovdje raspravljamo o ovoj temi, ako niste vi nadležni za to, trebali ste dovesti predstavnika Vlade koji je nadležan za to i koji bi nam mogao dati odgovor na pitanje. Građanima je dosta da ih šaltaju, da ih prebacuju od jednog do drugog i da na kraju odgovore ne dobiju od nikoga.

se./… Ne možete dat ali možete tražiti u bilokom trenutku i vi i kolegica, možete tražiti da ovdje 5 min iznosite mišljenje predlagatelja tako da imate sve mogućnosti ovoga svijeta da kažete vaše mišljenje.

imate li vi možda podatke da elektromagnetsko zračenje baznih stanice ne uzrokuje zdravstvene probleme i na kojim udaljenostima? Jel vam poznat stav Svjetske zdravstvene organizacije 2013. da je mogući uzročnik tumora je elektromagnetsko zračenje? Jel moguće da u RH bude bazna stanica protuprostornog plana 10 m kao što je u Sinju sada postavljena nakon pekare? 10 m od prozora curice, evo ja imam sliku ovdje djevojčice. Vidite kolika je bazna stanica. čime se vi temeljite? Recite mi kako se pozivate na Bruxelles koja je gradonačelnica rekla da ni njihovi građani ne žele da budu pokusni kunući? Koja ne želi određena zračenja bez znanstvenih istraživanja? Primjer Švicarske ili Ženeve i drugih tisuće gradova, kako vi to obrazlažete, koje su vaše činjenice da elektromagnetsko zračenje u određenom omjeru nije štetno? Prije svega, što se tiče podataka o štetnosti elektromagnetskog zračenja na ljudsko zdravlje. Mi možemo slobodno danas reći da ne postoji niti jedno relevantno i neovisno izvješće izvješće ili studija o tome kako i na koji način djeluje elektromagnetsko zračenje na ljudski organizam. Kao prije svega vi morate znati da mi sami kao živa bića imamo elektromagnetsko zračenje, svaki od nas ovdje pojedinac, da mi sad svi koji se nalazimo u ovoj prostoriji smo u elektromagnetskom polju, da postoji i neka određena elektromagnetska zračenja koja nemaju veze sa baznim stanicama, koja su geološka itd., itd. Prema tome, samo se osvrnuti na te bazne stanice u kojima ja moram reć da su oni samo emiteri pa puno više zrače ova moja dva mobitela koja ja sa sobom imam po moje zdravlje jer su oni oni koji primaju i oni koji odašilju elektromagnetsko zračenja, znači da bi… …/Upadica Radin: Hvala, g. Damjan Vucelić u ime predlagatelja će iskoristit svoje pravo da kaže da se odnosi na ono što je rečeno, imate 5 minuta. Uvaženi državni tajniče evo nisam imao priliku da vam dam repliku na vaše izlaganje s obzirom da sam bi ovdje i rješavao tu probleme oko samih objava predlagatelja. Ja bi vas molio da mi sad date repliku i da mi odgovorite zašto Ministarstvo zdravstva se samo ne drži preporuke informiranja javnosti? Naime, vi ste kao ministarstvo napravili jedan video spot u kojem se govori o štetnim učincima baznih stanica i drugih mobilnih uređaja na zdravlje. Znači taj video spot postoji, vis te ga bili doslovno sakrili na svojim stranicama gdje neki prosječni korisnik taj video spot ne može niti pronaći ako nema nekih hakerskih Taj video spot ste vi bili dužni proslijediti raznim dječjim vrtićima i školama kako bi se javnost informirala o tim štetnim učincima. Moje pitanje je, jeste li vi to napravili jel to napravljeno ili nije? Ako nije onda vas molim odgovor zašto to nije napravljeno. S druge strane, ovaj mobitel koji ja imam u ruci, znači ja sam svjestan njegovih štetnih učinaka, ja znam koje on potencijalne posljedice ima na moje zdravlje, ja sam prihvaćam i snosim odgovornost korištenja tog uređaja i ako nešto bude u budućnosti ja sam sam kriv, ali sam bio obaviješten o svim mogućim i štetnim posljedicama. Za neke stvari to nije tako, ja vas moram podsjetiti, ja sam tu bio pričao kroz cijelu ljudsku povijest se događaju takve stvari da s ciljem profita, najčešće profita, a ponekad i neznanja ljudi se svjesno truju. Ja ću vam dodati još jedan primjer, pedesetih godina prošlog stoljeća u SAD-u gdje su se djeca špricala insekticidom DDT-em kako bi se pokazala tj. dokazala javnosti ne štetnog tog insekticida. Tek 20 godina nakon toga on je zabranjen. Ali zamislite šta se je radilo. Ja sam vam tu još spomenuo duhansku industriju, spomenuo sam vam Coca-colu i umakanje u lišće koke, bio sam vam spomenuo par primjera. Ja se bojim da se to radi i sa neionizirajućim zračenjem. Tu je jedan zastupnik bio spomenuo sunce kao izvor neionizirajućeg zračenja, ja moram svima koji ovo slušaju, ali i vama zastupnicima koji vjerojatno ovo znate, ali evo iskorištavate to u svoju svrhu, sunce je uglavnom da najveći prirodni neionizirajući tj. najviše proizvodi neionizirajućeg zračenja, ali vam isto tako moram reći da se čovjek, a i sav biljni i životinjski svijet kroz povijest, kroz prošlost evolucijski adaptirao na takvu vrst zračenja. Isto tako mi nismo izloženi suncu 24 sata na dan, ali mi smo evolucijski adaptirani. Ovo tu šta se radi sa neionizirajućim zračenjem to se radi u zadnjih 20 godina, tj. cijela električna mrežna zadnjih 100 godina, ali to je jedan neprirodni izvor neionizirajućeg zračenja elektromagnetskih polja na koje čovjek nije priviknut. A znate šta, istraživanje se ne rade, istraživanje ne postoje osim ono što sam bio spomenuo istraživanja da li ćete dobiti opekline na koži. Mislim šta je sa našim unutarnjim organima, šta je sa potencijalnim dobivanjem tumora, o tome niko ne govori. Dok se ta tehnologija ne istraži, dovoljno da možemo reći da sigurna tehnologija, neozbiljno je od nas kao društva takvu tehnologiju implementirati. Vi ćete većinom svi biti već sahranjeni kada ljudi počnu obolijevati od toga, to će možda biti za 20 godina, vi svi tu imate preko 50 godina, tj. većina vas, vas baš briga šta će se dogoditi, ali razmišljajte o svojim unucima, razmišljajte o svojoj djeci jer ih imate. A vi ako ne razmišljate tako nego razmišljate samo o vašoj političkoj karijeri, o dizanju ruku za vaš klub HDZ-a ili SDP-a ne znam kako će oni reagirati oko ovog zakona vi razmišljate o svojim interesima, ne razmišljate o našem stanovništvu. Pratite naloge iz Bruxellesa ili iz SAD-a ili ne važno od kuda ne brinući se o svojoj zemlji. Nije samo ovaj zakon takav. Mi nemamo nijedan zakon tj. neću reći nijedan, ali većina zakona u Hrvatskoj nije u interesu našeg stanovništva, nije. Evi mi smo u vrhu ili smo drugi ili smo pri samom vrhu u broju oboljelih od raka ili u broju dijagnostike oboljelih od raka. Pa zašto? Pa živimo u najčišćoj zemlji u Europi, pa jel vama to logično, znači nešto s vama ne valja, nešto vi krivo radite ili je to otrovna hrana ili je to otrovna voda ili je to otrovno neionizirajuće zračenje, ali u nečemu je problem. Jeste se vi zapitali kako, od kuda to? Pa niste, samo gledate na vaše novčanike. Hvala. … Vucelić imate dvije replike. Prvu repliku je tražio gospodin Pernar. **Pernar, Ivan (SIP)** Uvaženi predsjedavajući. Postavljam s ovog mjesta pitanje, zašto danas je ovako malo zastupnika u sabornici? Da li je možda riječ o strahu od korona virusa ili zapravo mi imamo jedan kroničan virus ovdje, virus nerada, virus ignoriranja ignoriranja svojih radnih obveza? I postavlja se pitanje zašto birači na izborima daju svoj glas za te zastupnike odnosno za te političke opcije koje boluju od virusa nerada, lijenosti i ne dolaska na svoje radno mjesto? Volio bih da se da odgovor na to pitanje, bolio bih da se istraži zbog čega zastupnici danas nisu na svom radnom mjestu, zato jer je to pitanje koje zanima velik broj naših građana. Hvala. Komu ste replicirali? Ako hoćete odgovoriti, nećete. Dobro. Gospodin Maras, izvolite druga replika. Hvala lijepo. Gospodine Vucelić, dosta pojednostavljeno ste zaključili da neki zastupnici ovdje reagiraju na način da brinu o svojim novčanicima, ne vidim nikakvu povezanost između toga da li će neko glasati za ovaj zakon ili neće, barem što se tiče iz pozicije SDP-a vezom sa nečijim novčanikom. Pa da ne Pa da ne vidim nikakvu vezu, znači to je sa te strane nešto šta je jasno samo po sebi. Ono što je problem je šta država iako ne nudi odgovore na pitanja koja su ovdje logično postavljena, ne nudi nikakvo rješenje. Znači po meni je rješenje da dođemo do Vlade koja će urediti ovdje tržište i koja će razmišljati o interesima građana na način da im zadovolji infrastrukturne potrebe i potrebe za kvalitetnom uslugom, ali s druge strane da zaštiti njihovo zdravlje. Znači ovdje imamo sivu zonu i nju bi trebalo urediti. U vašem zakonu ima kažnjavanja, ali nažalost nema nekih rješenja koje bi nam svima skupa pomogli da imamo sutra kvalitetniju situaciju. Hvala lijepo. zid)** Kolega zastupniče Maras, Živi zid smatra da vaša stranka i vaša možda neka potencijalna vlada nije ta vlada koja će izvesti Hrvatsku na pravi put. Vi vodite istu politiku kao što ju vodi HDZ, vaše politike su identične. Razlikujete se samo u ideologiji razlikujete se samo u glasovima ljudi koji će, da li su to ljudi s lijeve ili sa desne strane, radite, vodite istu politiku, vi čak i da podržite ovaj zakon, radite to iz vašeg interesa, zato što ste izračunali da ćete možda dobiti neku podršku u narodu, ali ja smatram da vi nećete podržati ovaj zakon jer vi jednostavno ne funkcionirate na taj način. Vi ste politikant, vaša stranka je takva. Zna se dogoditi dosta često da čujem se zove Živi zid populistima. Gospodo Maras, vaša stranka je populistička. HDZ-ova stranka je populistička,

Sada otvaram raspravu. Do sada nije bilo ni rasprave još. Tek sada otvaram raspravu i prvi je na redu je g. Miro Bulj ispred Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista. Hvala lijepo uvaženi tajniče sa svojim suradnikom. Kolegice i kolege, nismo još tu u velikom broju. Smatram da je vrlo važna tema što se tiče, kad se govori o zdravstvenoj sigurnosti naših građana, kad se radi o okolišu, kad se radi, o tome treba raspravljati i ova pitanja sam, bio sam i aktivist po pitanju baznih stanica, sad je čak i dokazano u Sinju 2015., i 14. i 13. kad gdje su postavljane bazne stanice uz prozor ljudima na susjednim zgradama, starim zgradama, tamo da sam involviran u ovu temu. Imao sam, naravno i prosvjede i akcije, evo i u subotu, bilo bi dobro, volio bih da dođete, tajniče, vi ste iz moga kraja, na tribinu o baznim stanicama i zdravstvenim zračenja u Sinju. Imao sam i okrugli stol, predlagao sam i zakon koji se ne poštiva, znači po prvi put kad sam progovorio na Odboru za promet, o ovom problematici, kad sam govorio da nepoštivanjem prostornih planova, tj. jedino u Hrvatskoj, em što se ne poštivaju prostorni planovi, jedino u Hrvatskoj za bazne stanice ne trebaju dozvole. To je osnovni i temeljna postavka, ne u Europi, ne u EU-i, nego u cijeloj Europi, čak u Srbiji i Crnoj Gori. Dao sam taj zakon, niste glasali sa sa njim, niste glasali ni jedni ni SDP ni HDZ za taj prijedlog zakona. Imamo drugi problem. Kako je nastao ovaj problem? Mi da bi nacionalnu sigurnost imali, morali smo imati sustav telekomunikacija. Mi, nažalost smo to dali, u privatizaciji, to je počeo privatizirati HDZ, a završio je SDP privatizaciju koju smo dali u strane ruke, komplet naš telekomunikacijski sustav. Gradnja, kasnije naravno krenulo se sa pogodovanjem, ukinuta je građevinska dozvola za bazne stanice i naravno da je dovedeno do te situacije da u nas apsolutna anarhija u postavljanju baznih stanica. Još od 2014., 15., sam bio aktivan oko ove teme, ne kao zastupnik nego kao aktivist. Znam da sam u predloženim zakonima govorio o ovim problemima u ovoj sabornici, međutim, apsolutno nikada nisam imao podršku velikih stranaka, ni SDP-a ni HDZ-a. osnovni je razlog mojih prijedloga bio da se spriječi elektromagnetska zračenje na ljude protivno propisima. Jedino što sam tražio da se teleoperateri u RH ponašaju kao u državama odakle dolaze. Pa čak su u Varaždinu organizirali tribinu, .../Govornik se ne razumije./... sudjelujem od prvoga dana, otkad su se oni osnovali, ima, rekao sam u Sinju, u hotelu, u subotu u 11 sati tribinu o ovome na poziv građana, tu i živim i poznam materiju jer je prije nekoliko dana, uvaženi tajniče, na stupu, vidite ovaj stup ovdje, kolege, na stupu di je bio dimnjak, od pekare, osvanule bazne stanice, ja nisam vidio veće. A vidite ovu malu curicu što gleda ovdje, vidite, s prozora? Bi voljeli da je ovo vaša unuka? A, da je vaša unuka, što bi onda? Da je vaša unuka gledala u ovu gromadu, nekoliko desetaka metara kroz prozor. Pogledajte. Nije vam problem, je li da vam osvane? Nije vama problem ništa, zato i jesmo tu di jesmo. Neka ovo napravi u Njemačkoj odakle dolazi teleoperater. Pa je li vas sramota da vam ovo nije problem? Ma rekli ste, mašete glavom, da niste rekli, onda bi rekli prihvaćamo iste uvjete da se teleoprateri ponašaju isto kao u državama odakle dolaze. Ni manje ni više, ali nemate hrabrosti jednome djetetu, da jednome djetetu 20 m, pogledajte bazne stanice, pogledajte. Ovo je prije 20 dana, a sada je otvorena ovdje i kockarnica za nagradu tome koji je kupio napravio. U središtu grada Sinja. Tako u Trogiru me zovu, tamo me zovu u Splitu, tako u Zagrebu. Ja sam godinama upozoravao i prvi put kad sam rekao za ovaj problem. I krši se GUP ovdje čak, prostorni plan, inspekcija. Odgovor Andrije Mikulića je jednostavan. Ministarstvo zdravlja kaže da nema zračenja. A ja ga pitam kršiš li GUP, ja ga nešto drugo pitam je 50 metara i sad u GUP-u zabranjeno gradnje ovih antenskih stupova ili bazni .../nerazumljivo/... stanica. Apsolutno pogodujete, ali to isključivo zbog dinastije Mišetić vi to radite.

Vama se obraćam kao tajniku Ministarstva zdravlja. Zbog čega se dozvoljava da se bespravno, vama da, postavljam pitanje, morate mi odgovoriti. Dozvoljavate da se bespravno, protivno GUP-u Grada Sinja stavljana na stup, na, gdje je bio, na dimnjak, gdje je bila pekara, bazne stanice, pogledajte kol'ke su. I narod protivi se, majka od ovoga djeteta je trudna, triba rodit za 20 dana, majka je u strahu, ovo u Njemačkoj nećete vidjet odakle je došla, ovaj, teleoperater, nit' ćete ovo vidit u Austriji. Znači ja osobno, a ovdje ću i govoriti zbog čega su ti razlozi. Znači isključivo je razlog šta teleoperateri to jest mi ne pogodujemo izgradnji, mi smo imali čak i novac da izgradimo svoju optičku mrežu, europski fondovi, se ne razumije./... Angeli Merkel se moramo dodvoravati. Mi nemamo, znači, uopće da, nacionalna sigurnost je ovdje u pitanju, pa nemamo, sustav veza nam se upravljaju stranci, prepustili im u njihove ruke, i imaju najveću dobit u Republici Hrvatskoj zbog ovakvog ponašanja. Nek' naprave ovo u državi, ako smo mi jednako pravno u Europskoj uniji, neka ovo napravi u Njemačkoj. Neka napravi ovo. Prema tome, mi imamo obavezu, meni je žao, ja sam da' prijedloge, zahvaljujem onima koji su bili prihvatili te prijedloge da se građevinska dozvola mora imati za izgradnju baznih stanova i krovova, baznih stanica Naravno da triba poduzeti mjere i to je u Istri najbolje riješeno, Istarska županija je najbolje riješila, ona je rekla 400 metara od građevinskog zemljišta ili zadnje izgrađene građevine, ja sam osobno predložio u Splitsko-dalmatinskoj županiji, sada su izmjene prostornog plana, da također bude 400 metara, a mi kao država moramo izjednačiti da bude isti uvjeti baznih stanica, postavljanje baznih stanica kao u drugim državama. Šta se tiče zračenja, 'ko meni može odgovoriti zašto je u Bruxelles-u gradonačelnica rekla, ja nemam ništa protiv tehnologije, dapače, ni 5G mreže, osobno, to triba razvijati, ali kad je u Bruxelles-u, u centru političke moći, gradonačelnica rekla da ne želi da se gradi 5G mreža jer ne želi da njihovi građani budu pokusni kunići, jel vam poznato to?, znači u Bruxelles-u je zaustavljen projekat izgradnje 5G mreže, u Švicarskoj u Geneva-i, u brojnim drugim gradovima, i sve više i više, zato šta nemamo istraživanja koja govore da nije štetno. Dal' je štetno ili nije štetno, znači, ovi, imamo čak Svjetska zdravstvena organizacija, to .../Govornik se ne razumije./... da citirate, 2013.-te je rekla da je mogući uzročnik povećanja broja tumora mozga je elektromagnetsko zračenje baznih stanica. Vi govorite o zračenju ovom prirodnom, a znate li koliko se je pčela u svijetu, ovaj, bio jel' vam poznato to? Mislim, gledaj, nije problem razvoja tehnologije, ovdje je problem, i trebamo razvijati tehnologiju, napredak, ovdje je, znači, prisilno kontaminiranje ovoga djeteta bez njegove volje, i protupropisno, i to teleoperateri rade. I vi kao Ministarstvo zdravlja, građevinska inspekcija, Vlada Republike Hrvatske, ma bez obzira na bilo šta, ako je nekome pod prozorom, ovo je od prije nekoliko dana, neću govoriti o baznoj stanici na Radošiću gdje je policija nas privodila, ljudi su radili svoj posao, a u biti sad se dokazalo da je bespravno postavljena .../Govornik se ne razumije./... I šta rade? Vidite ovaj dimnjak, čovjek je kupio ovu pekaru, tražio je prenamjenu iz industrijske u poslovnu, ja sam kao vijećnik na Prostorni plan Grada Sinja, GUP-a to jest, dao amandman da ćemo pristat prenamijeniti, da skine baznu stanicu, nije skinuo baznu stanicu, nego je još nastavio graditi bazne stanice, i mi smo to odbili. I on dobija za nagradu da u ovoj pekari, sada u industrijskoj zoni, imamo kockarnicu, blizu je škola, vrtić, bazna stanica. I ne samo da je taj vlasnik ove pekare, kupio ovdje ovaj dimnjak,

Znači on kupi staju kraj vaše kuće, staru neku, jel neki prostor, jer u Hrvatskoj nije, zašto to rade?, zato što im u Hrvatskoj nije potrebna građevinska dozvola. I jedino u Hrvatskoj teleoperaterima ne treba građevinska dozvola. A djetetu, nečijemu ovo napraviti, da mu se bazna stanica deset metara od prozora, pogledajte sliku kolegice i kolege, deset metara, bez suglasnosti lokalne samouprave, kršeći Prostorne planove,

koje Europsko vijeće, Europska unija, Europski parlament, u biti da se prikaziva štetnosti elektromagnetskih zračenja, wi-fi-ja, to je naš odabir, na to ne moremo utjecat, al' ovo ste vi prisilno napravili, brige vas, nek' ovo napravi u Njemačkoj, neka meti nečijeme djetetu baznu stanicu uz prozor, i znaš kad se ljudi naši bune?, kada dođe uz njihov prozor, kad im osvane uz prozor njihovoga djeteta bazna stanica. Naravno da ću podržati ovaj Zakon, ja sam i predlagatelj, možda sam među prvim ovo spomenuo u Saboru i sjećam se kad sam spomenuo ovo u Saboru, onda su mediji zajednički objavili, to jest teleoperateri dali su priopćenje di su napisali zaustavite Mira Bulja, vratit će nas u kameno doba, a ja samo tražim da se ponašaju kao u državama odakle dolaze, al' zato im je najbolja, najveća dobit, zato su oni dobri sponzori, jer ako je Mišetić obitelj glavna u T-Com-u, ako je, onda, a glavna je savjetnica, znači dinastija Mišetić, meni premijer nije odgovorio na pitanje, evo zastupničko, znači kojega sam postavio ovdje, premijeru kažite mi zašto se teleoperateri u Republici Hrvatskoj ne ponašaju kao u državama odakle dolaze, nije odgovorio, reka' dobit ćete odgovor u pisanom obliku, evo ima već, to je bilo godinu dana. Dinastija Mišetić tu vlada Angela Mekel, …/nerazumljivo/… Angela Merker, to je zbog telekomunikacija, naklon Angeli ovome Tajaniju fašisti isključivi gospodarski ne smijemo proglasit. To što je on reka da je Dalmacija Talijanska Istra lako ćeš ti za to, bitno je da je on glasa za Vijeće Europe ovu tajnicu Pejčinović Burić koja više ovu maloga slove savjetnicu koja je bila u Beogradu. Bitno je to, a nije bitna zaštita i jednakost svih u EU doktore Kirin. Pogledajte šta našoj dici rade. Vi ste bili bivši pravaš i uvijek ste, ali morate sad bit malo poslušni, ali to je sad drugi par opanaka. Ne mogu vjerovati da je RH dovedena na ovu razinu i da Ministarstvo zdravlja odbija ovo bez ikakvog pogovora, glumeći, evo sada i ovde kaže je imamo elektromagnetno zračenje, sjeverni pol, južni pol, sjeverni pol to je priroda, a ovo nije prirodno. Molim vas podržite sve inicijative, sve inicijative podržite koje imate, koje su plemenite i dobre. Ja mislim da je ovo bez obzira o kome se radi o kojoj stranci tribamo podržavati neke pomake. Bar da budemo približno jednaki, približno jednaki građanima EU doktore Kirin sad vi govorite. Vi ćete morat ovo branit. Ja znam da je uredno napisano. A ja vas istinski uvažavam kao starog pravaša, trenutno niste, ali staroga pravaša. Evo vidite ovu sliku, pogledajte. Djetetu u prozor. Ne vidiš, povećat ćemo ti Boriću, a da je vašemu ditetu ovo pod prozorom onda bi skićili, jaukali bi ne boj se. Hvala. Za sudjelovanje u raspravi prijavio se i Klub zastupnika HDZ-a u njihovo ime govorit će zastupnik Ivan Kirin. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče sabora, poštovani državni tajniče, dame i gospodo zastupnici, večeras su, danas su mnogi započimali nastup u saboru spominjanjem korona virusa, I to me je podsjetilo na nešto što se je događalo u povijesti Marko Porcije Katon, senator Rimskog senata sve svoje govore je započinjao uvijek istim riječima Ceterum censeo Cartaginem esse delendm, između ostalog smatram da Kartagu treba razoriti“. No, budite mirni građani i vi, zdravstveni sustav je spreman, on je organiziran i lako će nas obraniti od korona virusa. sada idemo na ovo drugo, to je zaštita od neioniziranog zračenja u RH uređena je Zakonom o zaštiti od neioniziranog zračenja, neionizirano zračenje jesu elektromagnetska polja, elektromagnetski valovi koji ne posjeduju dovoljno energije da bi izazvali ionizaciju. Dakle, u RH kao i u cijelom svijetu u snažnom je porastu broj uređaja i postrojenja koji proizvode različite vrste zračenja koje u interakciji s materijom ne izazivaju naravno ionizaciju atoma i molekula. Takvi uređaji upotrebljavaju se u brojnim ljudskim djelatnostima, gospodarstvu, proizvodnji, trgovini, prometu, elektroničkim komunikacijama, znanosti, obrani, medicini i kućanstvu. Samo neki od tih uređaja su radari, prijenosni telefoni, mobiteli, mikrovalne pećnice, dalekovodi, različite antene, odašiljači, solari, laseri u zdravstvu, laseri u industriji zabave, radio i televizijski prijemnici, osobna računala, uređaji za dijatermiju u terapiji i sl. Elektromagnetsko zračenje predstavlja elektromagnetske valove kraćih valnih duljina, infracrveno, ultraljubičasto, rendgensko, gama zračenje, spominjali ste i zračenje sunca. Postoji spektar sunca koji je ionizirajući dakle to morate znati. svjetlost je također elektromagnetsko zračenje vidljivo ljudskim okom, valne duljine 380 do 780 nano metara. Jedan nano metar je milijaditi dio djela metra. Brzina svjetlosti je 3x10 na 8 metara u sekundi ili jednostavno 300 miliona metara u sekundi. To je brzina za to se svjetlosnim godinama dugo putuje. Osim prirodnih izvora elektromagnetskih polja u okolišu na koje smo se evolucijski adaptirali sve više raste broj umjetnih izvora elektromagnetskih polja različitih tehničkih značajki i različitih utjecaja na ljude i okoliš. Posljednjih 10-tak godina svjedoci smo intenzivnog razvoja bežičnih komunikacijskih mreža, tržišnog natjecanja u uvođenju novih mobilnih usluga koje zahtijevaju sve veće i veće brzine prijenosa podataka. Pa time i dramatičnog porasta broja korisničkih uređaja mobilne telefonije. Momentalno se raspravlja u svijetu i kod nas o 5G to je nova generacija mobilnih mreža frekvencija 3,5 gigaherca, a predmnijeva se da će se doći do brzine cca 26 gigaherca. Slovenija je stavila moratorij ovog trenutka na 5G mrežu, a postoji informacije da i Švicarska momentalno je zaustavila 5G. Porastom broja izvora neionizirajućeg zračenja u prostoru rate i broj pritužbi građana prijava sanitarnoj inspekciji Ministarstvu zdravstva i građevinskoj inspekciji Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja zbog načina na koji su izvori neionizirajućeg zračenja postavljeni u prostoru. Ne dvojbeno je da postoje problemi u provedbi važećeg zakona i posebnih propisa iz područja gradnje prostornog uređenja kada je riječ o smještaju izvora u prostor posebice antenskih stupova i krovnih prihvata baznih stanica mobilne telefonije. Pridaje se važnost smještaju izvor neionizirajućeg zračenja u prostor i u tom smislu se uvažavaju preporuke Rezolucije Europskog parlamenta 2011/2008 godine kojom se traži da se na temelju dogovora zainteresiranih strana, dakle industrije javne vlasti i udruga građana odrede kriteriji za postavljanje izvora neioniziranog zračenja kako bi se osiguralo da barem školske i predškolske ustanove, domovi umirovljenika i zdravstvene ustanove budu koliko je moguće manje izložene odnosno na posebno određenoj udaljenosti Između ostalog spomenut ću i stav Svjetske zdravstvene organizacije koja je na osnovu rezultata dvogodišnjih opsežnih istraživanja provedenih u 14 zemalja od strane svoje Međunarodne agencije za istraživanje raka proglasila radio frekvencijska, elektromagnetska polja potencijalnim kancerogenim za ljude. Također brojnim je izvješćima, publikacijama tijekom niza godina posebice nizom tematskim brojeva edicije zdravstvena mjerila za okoliš prikupila i objavila rezultate znanstvenih istraživanja po pojedinim područjima sa svrhom sustavnog i argumentiranog prikaza mogućih štetnih učinaka neioniziranog zračenja sa preporukom za poduzimanjem mjera zaštite. Dakle to su mogući utjecaji, nedokazani od čega se ranije umiralo, dakle nije bilo takvog zračenja, ne u tolikoj mjeri a ljudski vijek bez obzira na sve se ipak produljuje. Važeći Zakon o zaštiti od neioniziranog zračenja obuhvatio je stručne podloge koje za područje neioniziranog zračenja predlažu Svjetska zdravstvena organizacija i Međunarodna komisija za zaštitu od neioniziranog zračenja te zadovoljava europske standarde zaštite zdravlja stanovništva od neioniziranog zračenja. Navedene stručne podloge i standardi ugrađeni su u podzakonske propise koji su vezani uz područje neioniziranog zračenja. Ujedno Vlada RH napominje da su dopuštene granične razine elektromagnetskih polja propisane odredbama Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja stroža od preporuka graničnih razina koje propisuje Međunarodna komisija za zaštitu od neioniziranog zračenja. Također nadalje čl. 8. prijedloga zakona koji se predlaže dodati novi čl. 8.a nije u skladu sa odredbama čl. 25. st. 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama koji određuju da se mjerila razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme propisuju uredbom uredbom Vlade RH na prijedlog ministra nadležnog za elektroničke komunikacije i uz prethodno pribavljanje mišljenja Vijeća HERA-e Uredbom o mjerilima razvoja Uredbom o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme koju je Vlada RH donijela na temelju čl. 25. st. 3. navedenog zakona. Osim toga u čl. 14. i 15. predloženog zakona od Živog zida prijedlog zakona predlaže se ustrojavanje nacionalnog koordinacijskog tijela za zaštitu od neioniziranog zračenja na način da se ona ustrojava kao zasebna unutarnja ustrojstvena jedinica ministarstva nadležnog za zdravstvo, a da se troškovi rada koordinacijskog tijela osiguravaju u državnom proračunu RH. Također propisuju se zadaće koordinacijskog tijela, između ostalog i priprema edukativnih i promotivnih materijala iz čega proizlaze kako bi osnivanje koordinacijskog tijela i njegov rad zahtijevalo osiguravanje određenih financijskih sredstva koja nisu procijenjena kao što nisu navedene niti proračunske pozicije u državnom proračunu na kojima bi se ta sredstva osigurala. Nadalje u čl. 15. prijedloga zakona navedeno je da bi novo koordinacijsko pored ostalih zadaća izrađivalo i analize i izvješća o stanju u prostoru i učinkovitosti provedbe propisa te izrađivalo stručne podloge i davalo mišljenje postupcima izrade prostornih planova. S tim u vezi, Vlada RH napominje da je izrada analiza i izvješća o stanju u prostoru prema odredbama Zakona o prostornom uređenju u nadležnosti tijela koje obavlja stručne poslove prostornog uređenja te stoga predložene zadaće koordinacijskog tijela nisu u skladu sa odredbama navedenog zakona. Također nejasno je kako bi se koordinacijsko tijelo kao unutarnja ustrojstvena jedinica ministarstva nadležnog za zdravstvo sastojalo između ostalog i od predstavnika udruga u čijem je djelokrugu promicanje zaštite ljudi od elektromagnetskog zračenja. Ujedno potrebno je napomenuti da unutarnje ustrojstvene jedinice ministarstva ne donose poslovnike o svojem radu. Slijedom svega navedenog Vlada RH predlaže Hrvatskom saboru da ne prihvati predmetni Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od neioniziranog zračenja. Hvala na pažnji. Za pojedinačno sudjelovanje u raspravi javio se zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Malo sam ostao zbunjen ovim zadnjim dijelom izlaganja poštovanog kolege Kirina kada je rekao da Vlada ne prihvaća jer kada se raspravlja u ime Kluba zastupnika HDZ-a to nije Vlada. Znači vrlo je opasno, vrlo je opasno kada HDZ poima država to sam ja i na taj način preuzima stavove i formalizira stavove kao da se radi o Vladi RH što naravno nije slučaj. Znači, znači sa te strane ne treba nas iznenaditi kada u Hrvatskom saboru niti jednom u ove protekle 3,5 godine niti jedan opozicijski prijedlog, iako ih je bilo jako puno nije prihvaćen, koliko god on bio dobar ne može zadovoljiti zastupnike HDZ-a i premijera Plenkovića da, da napravimo nešto kvalitetno za građane, a u isto vrijeme u mnogim područjima koji to zaslužuju, a ovo sigurno je jedno takvo područje, HDZ ne predlaže ništa. Znači, njima kao da odgovara nered u sustavu. Znači, meni nije u redu i ne prihvaćam to da se radi u sivoj zoni i da se radi što god se želi sa baznim stanicama, da je jedino bitno da nađete nekoga tko će vam iznajmiti nekretninu pa da gore nakeljite baznu stanicu bez obzira koliko to imalo ili nemalo uporišta u zakonskim propisima i koliko to utjecalo na građane. Ja sam rekao već u Gradu Zagrebu je tih stanica skoro 600 i svaka odgovorna vlast i svi mi koji razmišljamo i vodimo računa o tome kakva je kvaliteta života naših sugrađana postavili bi si pitanje da li tko, da li itko kontrolira da li su te stanice postavljene u skladu sa zakonskim propisima i da li treba to podruje još dodatno urediti. Ja mislim da odgovori i na jedno i na drugo pitanje je broj jedan da dosta tih stanica nije postavljeno jer u skladu sa propisima jer možete to vizualno pogledati ukoliko postoji obaveza postavljanja iznad najviše građevine u okolici, a to nije tako svatko od naših sugrađana može identificirati u Gradu Zagrebu ili u bilo kojem drugom dijelu RH koliko tih stanica nije postavljeno u skladu sa I onda se postavlja pitanje zbog čega se to dozvoljava, zbog čega dozvoljavamo takvo nešto, zbog čega nitko to ne kontrolira, zbog čega niti jedna inspekcija nije nadležna da upozori na kršenje toga da makne stanice koje nisu u skladu sa propisima itd. To je siva zona i ako govorimo da neke zemlje ograničavaju razvoj 5G mreže postavlja se pitanje zbog čega RH ne radi ništa? I sa te strane ja mogu pozdraviti ovaj prijedlog zakona Živog zida mada oni dosta ovako ja bi rekao bez nekih pretjerano argumenata optužuju stranku ili stranke poput šta je SDP da su populisti da ne žele građanima dobro, a u isto vrijeme građani su imali priliku vidjeti na koji način funkcionira Živi zid i kako se raspao sam od sebe i kako se zbog sitnih strasti ubiti nije uspjela formulirati niti ikakva politika koja bi građanima ponudila nešto bolje, na kraju sada rejting te stranke koji je bio prije godinu dana 15% je spao na 2% i jednostavno se postavlja pitanje s kojim pravom se uopće onda na taj način postavlja prema onima koji će sutra zbilja moći urediti ovo područje. I ja to mogu ovdje reći građanima RH da ćemo urediti područje postavljanja baznih stanica na način da se pravila poštuju i da sutra vrlo jasno znate kome se možete ovaj obratiti ukoliko imate bilo kakvo pitanje i da će ta služba reagirati. Primjerice, za mene bi bilo normalno da u Gradu Zagrebu komunalni redari reguliraju to područje i da ukoliko zakon nije, ovaj ispoštivan i propisi nisu ispoštivani da se krene u kažnjavanje onih koji su postavili svjesno stanice na način na koji to zakon i propisi nisu, nisu nisu predvidjeli. I zato je bitno tko to govori i što govori jer ćete sutra moći kao građani te ljude pitati zbog čega, ako nešto nisu napravili nisu napravili ili ih pohvaliti ukoliko su nešto napravili da su napravili dobro. Prednost gospodina Vucelića iz Živog zida je šta god oni govorili sutra ih neće nikad nitko prozvati ni zašto zbog toga što neće biti ni u prilici aplicirati nešto od tih svojih prijedloga. Što ne znači da ako neki prijedlozi nisu dobri da ih nećemo podržati i nećemo omogućiti ljudima da vide da kao zastupnici u Hrvatskom saboru mogu predlagati nešto i ono što mogu ovdje vrlo otvoreno reći kao stranka koja će biti u poziciji da i nije jednom se desilo da u parlamentu smo podržali i aktivnosti i inicijative saborskih zastupnika. Znači to je nešto što u Hrvatskoj moramo napustiti, a to je da se aktivnosti saborskih zastupnika i njihovi prijedlozi uopće ne doživljavaju na kraju krajeva, kažem, još jednom, bez obzira koliko kvalitetna bila inicijativa, ukoliko nije došla iz pozicije Vlade se ne prihvaća. I zato građani RH dosta često i uz ove slike vrlo malog broja zastupnika u HS-u ne doživljavaju Sabor kao neku instituciju gdje bi mogli ostvariti neki svoj, svoju inicijativu koja bi bila kvalitetna za njihov život. Ono što vrlo jasno još jednom ponavljam kao poruku, da ovo područje ćemo urediti, da će građani znati koja su vrlo jasna pravila po kojem se bazne stanice moraju i postavljati, da ćemo imati vrlo jasno, a mada to već, kažem, i u ovom trenutku je moguće predvidjeti i, recimo, Ured za prostorno planiranje Grada Zagreba bi trebao kontrolirati što se dešava na području grada Zagreba, a ne raditi kao kao što se sad proteklih nekoliko mjeseci radilo, da kad vidite da je nered u sustavu, onda pokušavate izmijeniti GUP da legalizirate sve ono što se nelegalno de facto i nezakonito i ne u skladu s propisima napravilo proteklih nekoliko godina. Znači, treba naći mjeru između onoga što naši sugrađani očekuju, a to je da imaju kvalitetnu vezu i kvalitetnu infrastrukturu i nekih pravila, odnosno zaštite zdravlja ljudi, mada bi država, i to bi, recimo, možda Ministarstvo zdravstva trebalo razmišljati o tome, kada već govorimo da svi instrumenti ili svi aparati zrače, da neki imaju značajno štetne posljedice na moguće, i da dugotrajno korištenje, pogotovo djece, a danas vidimo da djeca dobivaju mobitele sa 6, 7 godina i da te mobitele koriste u pretjeranoj količini. I sam imam dvoje male djece i nisam sretan i moramo, uvijek je to na neki na neki način i neka kazna, što je paradoks, da je djeci kazna, ukoliko im oduzmeš na neko vrijeme mobitel, ali država bi trebala voditi račune o nekim inicijativama, primjerice, neke zemlje su zabranile korištenje mobitela u školama. Znači ja bih htio da dobivamo neke informacije tog tipa u Hrvatskoj, koliko je štetno to i koliko bi dugoročno korištenje moglo ugroziti našu djecu vezano i uz mobitele i uz neke druge aparate. Da vidimo što možemo u tom području napraviti kako bi kako bi eventualno zaštitili od negativnih utjecaja buduće generacije. Znači, puno tu ima stvari koje bi trebali raspraviti. Ja mislim da donošenje ovog zakona, odnosno da određena pravila koja bi trebali donijeti oko baznih stanica treba aplicirati kazne apsolutno, ali pitanje je koliko bi i te kazne djelovale na one koji postavljaju bazne stanice bez nekih zakonitih uporišta, djelovale. Znači nije nekome problem platiti, ukoliko ostvaruje milijarde kuna dobiti i kaznu koja se mjeri u milijunima kuna. Znači mislim da bi trebalo omogućiti efikasnije uklanjanje takvih stanica i omogućiti građanima da oni budu ti koji će upozoriti, koji će prijaviti, a onda na kraju službe, ja bi čak rekao da bi tu trebalo ići na komunalne redare koji bi to rješavali u nekom kratkom roku i na neki način dovodili zakoni i prostorno planiranje, u one granice koje to naši građani očekuju i zaslužuju. Hvala lijepo. Imamo dvije replike na vaše izlaganje. Zastupnik Vlaović se javio za repliku. **Vlaović, Davor (HSS)** Hvala potpredsjedniče. Kolega Maras, pa ni vi ni ja ni nitko u ovoj sabornici nije protiv novih tehnologija, pogotovo ako ide u funkciji dizanja standarda građana i potpore gospodarstvu. Međutim, u pravu ste kad kažete da treba napraviti reda, da svi pred zakonom moramo biti jednaki i nepojmljivo je da od ovih 600-tinjak, koliko ste rekli, baznih stanica u Zagrebu, dobar dio njih ne udovoljava zakonu, zakonu, ne udovoljava prostorno-planskoj dokumentaciji, međutim, nikome ništa. Teleoperateri su u stranom vlasništvu, dobit iznose van, plaćaju poreze u nekih drugim državama, a nama ovdje ostaje problem. Zašto oni ne bi imali, odnosno trebali poštivati prostorno-plansku dokumentaciju i platiti za građevinsku dozvolu, kao što to jedan poljoprivredni proizvođač u Bebrini mora platiti za lagunu za zbrinjavanje stajskog gnoja? On ne može bez građevinske dozvole izgraditi takvu lagunu, a teleoperater može napraviti baznu stanicu kraj vrtića.

Ali, recimo, što bi moglo ministarstvo napraviti. Ne vidim zbog čega se ne isplanira recimo sljedeće godine u proračunu, novac za neku studiju kvalitetnu da se napravi se napravi u RH. Imamo i znanstvenih institucija, imamo i zdravstvenih institucija koje bi to mogle odraditi pa da imamo kvalitetne podatke o broju baznih stanica, utjecaju na zdravlje, znači to se može i tijekom 5 godina provoditi pa da vidimo određene utjecaje koje to ima na naše sugrađane. Nažalost dosta često evo vidim tu i kolegu Bulja koji ide na tribinu vezano uz to, koriste se podaci koji su ili iz nekih drugih zemalja ili u nekom drugom periodu napravljene. Znači, nemamo nažalost u Hrvatskoj još kvalitetnih podataka kako bi naše građane mogli informirati o utjecaju tog sve skupa na njihovo zdravlje. **Petrov, Božo (MOST)** Zastupnik Lončar se javio za repliku. **Lončar, Davor (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Kolega Maras, u vašoj raspravi ste spominjale prostorne planove. Isključivo u prostornim planovima, di je to netko i želio prihvatiti ili ne, se definiraju prostori na kojima je to dozvoljeno da bi, samo malo, da bi se to i dogodilo, svaka takva postavljena stanica ima lokacijsku dozvolu. Za lokacijsku dozvolu da bi bilo tko dobio mogućnost postavljanja dobio određene uvjete i na temelju tih uvjeta i lokacijske dozvole i prostornih planova se oni zapravo i dogode. Slažem se s vama u malom dijelu da ima i onih koji ne poštivaju zakon. Ali isto tako nije i ne može to raditi komunalni redar, nego isključivo državne inspekcijske službe. Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Kada govorimo o prostornim planovima, da oni definiraju prostor gdje se to može. Ali i definiraju određene uvjete pod kojima se bazne stanice mogu stavljati. Znači tu također prostorni planovi mogu definirati koji su preduvjeti da bi se na nekoj lokaciji koja je ucrtana u prostorni plan bazna stanica Da, znači bilo bi dobro kada bi Državni inspektorat radio. Ali vidimo kako radi Mikulićev Državni inspektorat kada nemamo niti jednu prijavu, a svjesni smo da postoje stotine i stotine baznih stanica koje su postavljene neusklađeno sa propisima. Kako je to moguće? Znači evo mene zanima i možda ne bi bilo loše da postavimo pitanje gospodinu Mikuliću državnom inspektoru da nam kaže

Hvala lijepo. Evo drago mi je što ja sam kada sam ušao u ovaj Sabor tada progovarao jedini, evo drago mi je što su i kolege Živoga zida u posljednjih godinu dana dosta aktivni. Vidimo i kolega Maras kao bivši ministar, evo sada saborski zastupnik pred kraj mandata također vidim da se pomalo približava ovome što ja govorim, što sam govorio cijelo vrijeme. Evo Živi zid vidim kada je bio odbor moga zakonskog prijedloga za veterane tada je bio vaš kolega i predsjednik Sinčić i gospodin Bunjac oni su tada također rekli da je ono što ja govorim da je ok. Tada su se priključili ovoj priči. Ja to uvažavam i poštujem kada ljudi stanu iza nekakvih ideja zajedničkih koje mogu gurati u smjeru rješavanja ovoga problema. Ja ću samo kazati da sam od prvoga trenutka 2014. od postavljanja bazne stanice pod prozor našega povratnika tj. čovjeka koji je radio u Australiji i koji je uložio sav svoj kapital na Radošću kod Sinja. Od prozora … svojim unucima 10 metara od prozora na nedovršenu kuću mu je postavilo baznu stanicu i od tada sam ja u ovoj priči. Poglavito bih zahvalio Hrvatskoj udruzi za zaštitu elektromagnetskog zračenja koja mi je puno pomogla i u pisanju zakonskih inicijativa koje sam ja davao poglavito u rješavanju problema građevinskih dozvola. Jer da je građevinske dozvole da su riješene tj. da vratimo građevinske dozvole i da ovaj prostor 400 metara od građevinskog kao što je u Istri riješeno, drugo je ako ne poštivaju. U biti smanjili bi ovaj cijeli rizik jer 400 metara udaljenost baznih stanica ne povećava značajno elektromagnetsko zračenje I ja mislim da bi trebala biti jedna alternativa ovoj priči koja poslušnički odrađuje sve u interesu teleoperatera koji imaju dobit uvaženi tajniče u Republici Hrvatskoj teleoperateri 42% T-com. Njegova sestrinska tvrtka HT-e. U cijeloj Europi tj. Europskoj uniji gdje oni rade je 20% dobiti. Zbog čega? Jer njima ne treba građevinska dozvola. Oni trebaju ulagati u infrastrukturu, projektnu dokumentaciju. Ne trebaju čekati kao u Austriji ili u Njemačkoj godinu, dvije, tri da bi dobili dozvole. Ja nisam da se koči razvoj, ali da postoji nekakav red. Evo malo prije kolega Maras je spomenuo što kaže Andrija Mikulić. Ja ga pitam za ovu baznu stanicu, pitam ga za ovu baznu stanicu gdje je pod prozorom ove djevojčice napravljena bazna stanica, ja nisam vidio veću u životu na dimnjaku pekare. On odgovara, ja ga pitam jel' u skladu sa prostornim, sa GUP-om Grada Sinja, on kaže: „Ministarstvo zdravlja je reklo da je u granicama dozvoljenog zračenja.“ A ja ga pitam sasvim drugu stvar. Ja ga pitam o prostornom planu, o GUP-u, a on odgovara da ste vi dali da je, evo vidite što ste maloj napravili i trudnici, vidite li. Tko će odgovarati? Pa i vi imate, znači u Francuskoj u školama je zabranjen Wi-Fi u školama. Koji je razlog, ja ne znam. Također ministarstvo obrazovanja ima obavezu prikazivanja filma na svojim stranicama djeci o štetnosti Wi-Fia samo što ovaj mobitel je moj izbor, nije izbor ove curice od 5 godina i njene majke sada trudnice mlade žene. Znači ovo nije njihov izbor da one budu toliko konstantno 24 sata kontaminirane, udarane sa koje nije dokazano. Znači 2013. godine Svjetska zdravstvena organizacija kaže da je mogući uzročnik rak, dobivanja raka je elektromagnetsko zračenje baznih stanica. To ima podatak. Vi dokažite suprotno. Onda zbog čega u Istri su rekli 400 metara bazne stanice od građevinskog područja? Međutim, kod nas je cijeli kaos nastao zato što je ukinuta građevinska dozvola, zato što, niti SDP-e, žao mi je što je Maras otišao, vidim da se približio stavovima. Ali ja sam davao kolegice i kolege ovdje nema nas puno, davao sam prijedlog zakona za koji nije glasao niti HDZ-e, niti SDP-e da bazne stanice moraju se postavljati da moraju imati građevinsku dozvolu kao u drugim državama. I ovo nije napad na telekomunikacije, na razvoj. Ali se postavlja pitanje zašto je Bruxellesu, gradonačelnica Bruxellesa je rekla ne 5G mreže. postavljam, imate li vi možda informaciju. Bruxelles je centar moći. Naš premijer se uvijek u Bruxellesu je, fali se sa Bruxellesom da je to centar Europe. Zbog čega u Švicarskoj, Ženeva i brojni drugi gradovi? Mene zanima vaš razlog. Imate li vi obrazloženje zbog čega? Ne kočiti, nego znate zašto? Jer razmišljaju da im je bitnija sigurnost i zdravlje njihovih stanovnika im je ispred svega, a ne smi se kočit znači znanost, tehnologija, inovacija, dapače, al' ako Bruxelles-u to tako rečeno, čini mi se u Bavarskoj, Genevi, ima brojnih gradova koji su, ovaj, rekli ne, triba vidjeti razloge. Znači triba vidit razloge. Teleoperateri krše pravila i smatram da su njima kazne male, imamo primjer u, na Radošiću gdje su nakon tri godine dokazalo se, to jest da je ta bazna stanica stavljena protiv svih načela, uvjeta, zakona, normalnog ponašanja, i ta bazna stanica, i sad je nekoliko puta i kaznilo, 70 tisuća, 70, svako nekoliko mjeseci, dvista tisuća, al' je pitanje plaća li se uopće, taj tko je prekršio, plaća li uopće kaznu, i sad je postao biznis, ovdje rekao sam malo prije, ovdje gdje je ova bivša pekara, gdje je ovaj dimnjak, je industrijska zona, otvorena je kockarnica, Ministarstvo financija mu je dalo, ovdi nekih 200 metara je škola u blizini, znači, ova, stvoreni ste znači .../Govornik se ne razumije./... industrijske zone, ova Vlada radi sada, jedini biznis je kockanje, znači, jedini, to je industrija, hrvatska industrija i bazne stanice uz prozore mladih. Prema tome mi moramo biti oprezni, vi kao predstavnik Ministarstva zdravstva, smatram da bi tribali poduzeti određene korake da vidimo zbog čega se u drugim državama postavljaju bazne stanice na drugi način, zbog čega u Europskoj uniji, ali to isključivo zbog jednakosti.

u Sinju, u Sinju, imam sad Trogir, iman, zbog čega?, ne što ja to želim, nego ljudi žele, ljudi su u strahu. Pa mene iz Trogira, kad bi vam ja pokazao iz Trogira dopise ljudi, mladih obitelji u središtu Trogira bazne stanice, danas imate u Slobodnoj članak u Dubrovniku, bojazan mladih ljudi u novom naselju Dubrovačkom, .../Govornik se ne razumije./... u sred naselja postavljena bazna stanica, ljudi se boje, vi morate informirat te ljude, a morate ih zaštitit, a informirajte ih ono što nalaže Europska unija, uvijek oprez i sigurnost građana ispred svega. Znači, prije svega sigurnost građana i zdravlje. Zašto zdravlje, jel' me se slažete? Da ništa nema bitnije od zdravstvene sigurnosti naših građana. Međutim, nama ništa ne preostaje nego borit se, borit se, evo ja sam rekao, ja sam kad sam ušao u ovaj Sabor prije četiri godine, 2016.-te, kad sam prvi put spomenuo da trebaju građevinske dozvole, da tribaju se ponašat teleoperateri kao u svojim državama, naslovnica je vrištala Zaustavite Bulja, vratit će nas u kameno doba, tada nisam imao pobornika, a već sad, evo vidite Živi zid daje, znači ipak je prihvaćeno to prošle godine na Odboru. Ja opet zahvaljujem ljudima koji su marljivi i koji će doći u Sinj, i gospođi Ankici Kosovec Krželj, predsjedniku HUZEZ-a također, gospodinu zahvaljujem, gospođi Maji Očko, Toni Šunjiću,

po pitanju postavljanja baznih stanica ili ionizirajućega zračenja, neionizirajućega zračenja. Mislim tajniče da ste vidli, državni, vidli ste ovu baznu stanicu kraj prozora .../Govornik se ne razumije./... što bi vi da je ovo vašem djetetu, ovdje je curica, ovdje je znači taj stup, dimnjak bivše pekare i na njemu je 15-ak, 20 baznih stanica. I zamislite kad majka, koja je mlada, suprug .../Govornik se ne razumije./... joj radi u policiji, nebitno, kad je žena toliko, mislim tol'ko je nervozna, tol'ko ima, kad vidi ovu baznu stanicu i svoje dite, da ne morete vjerovat, i kaže mi žena da do sada nije razmišljala tol'ko o tome dok joj nije došlo pod prozor i sad se boji za svoje zdravlje i sigurnost svoje djece. Ove stvari moramo odmaknuti zbog sigurnosti zdravlja naših stanovnika. Hvala lijepo.

Hvala lijepa gospodine podpredsjedniče Hrvatskog sabora. Ovako, ja sam se javio samo radi toga da bih izrazio istinu o tome što je Ministarstvo zdravstva do sada učinilo po pitanju edukacije i po pitanju općenito govora o elektromagnetskom. Mi na našim web stranicama koje inače već godinama imamo, imamo poprilično jedan opširan tekst koji nosi naslov Komunikacija Ministarstva zdravstva sa stanovništvom Republike Hrvatske vezano za uticaj elektromagnetskih polja na zdravlje ljudi. Između ostaloga u tom tekstu se u jednim .../Govornik se ne razumije./... tijeku nalazi i edukacijski video koji smo mi iskreirali, i koji upravo govori o štetnosti upotrebe mobilnih telefona, telefona kod male djece i kod djece općenito, a postoji i primjerak brošure koji smo mi u Ministarstvu štampali i podijelili školama, i vrtićima radi edukacije svih, od roditelja, onih koji rade u samim vrtićima teta, pa do, pa do i same djece. Što se tiče ostalih stvari, a pošto se čudim da kod moga zemljaka kako vi kažete, gospodina Bulja, koji je iz Sinja, imate toliko velikih problema u Sinju, a vi ste tako aktivan saborski zastupnik, pa mi to nije jasno, vi znate da sam ja iz Vrlike, mi nemamo takvih problema u Vrlici sa postavljanjem razno raznih baznih stanica, tamo gdje po vašem ni nisu mjesta, a ne bih želio ni da se ova cjelokupna diskusija završi i svodi samo na pitanje baznih stanica jer bazne stanice u sebi ne impliciraju odnos prema zdravlju ljudi, nego prema nekakvim ekonomsko-financijskim interesima. Što se tiče ove slike koju vi meni stalno pokazujete, a još govorite što biste vi napravili da je to vaše dite, e pa sada ja vama moram reći da je to moja unuka ja bih smatrao to jednom ja bih rekao stravičnom zloporabom integriteta djeteta u politikansko-populističke svrhe, pa bih vjerojatno vas tužio zbog toga. Jer to nije dozvoljeno po ni jednim zakonima da se djeca upotrebljavaju u ovakve svrhe. Ako postoji problema, to se može riješiti na nivou odraslih, a ne na nivou djeteta. Evo toliko. Hvala vam lijepo. Zastupnik Bulj javio se za repliku. **Bulj, Miro (MOST)** Ja bih još jednom vas pitao, pitate sada kolegu jel vam dobro. Pa jel' vas sramota? Ova je slika u medijima izašla. Ovo nisam ja slikao. Ova slika je u medijima gdje majka koja je trudna 10 metara prije 20 dana je postavljena bazna stanica i vi meni govorite kako imam pravo o tome govoriti. Zato što me zove ta majka i što traži da organiziramo tribine, da upoznamo građane jer ona nije isto znala da će nam se ovo dogoditi. I vi govorite da sram mene i o problemima Sinja. Pa da je vama do Sinja … /ne razumije se/… problem u Vrlici, što ste otišli iz Vrlike i kada ste prešli Knin zaboravili ste da ste iz Vrlike jer puno vas je iz Vrlike i Cetinskoga kraja, iz Sinja kada ste otišli niste ga spomenuli. Ja sam slučajno doznao da ste vi iz Vrlike. Znate li kakav je zdravstveni sustav u Vrlici? Znate li kakav je u Sinju? Jel' poznate to da žene umiru u redovima bez rengena, da je bio pokvaren 2 mjeseca, da nemamo radiologa, da nemamo pedijatara? Umjesto 4 imamo jednoga i taj je upitan hoće li

Uvaženi državni tajniče dajte mi molim vas pokušajte ovo objasniti. Znači u vrijeme kada Ministarstvo zdravstva izdaje brošure o štetnosti neonizirajućeg zračenja, znači u isto vrijeme se postavljaju bazne stanice na krovove Kliničkog bolničkog centra Dubrava i čini mi se u dvorište bolnice Vrapče i to znači su bazne stanice pazite bez uporabne dozvole koje je Ministarstvo zdravstva pustilo u rad i one su protivne Zakonu o prostornim planovima. Dajte mi objasnite kako je to moguće. Znači ja ponavljam još jednom. Istovremeno izdajete brošuru o štetnosti, a trujete svoje vlastite pacijente, Plazonić. **Plazonić, Željko (HDZ)** Objašnjenje je vrlo jednostavno. Nismo dali brošuru o štetnosti baznih stanica, nego o štetnosti mobitela, Nije isto, nije isto gospodine Bulj. To se razlikuje kao nebo i zemlja. A s druge strane mi imamo standarde za elektromagnetsko zračenje baznih stanica koje su dva i pol puta strože nego europske normative tako da znate. Hvala. Molim vas saborski zastupnici imali ste priliku za govoriti. U ime predlagatelja završnu riječ iznijet će zastupnik Damjan Vucelić. Izvolite. Poštovani zastupnici koji ste još ostali ovdje u četvrtak u 15 sati, poštovani državni tajniče, poštovani predsjedavajući. Živi zid je ponosan na ovaj Prijedlog zakona. Ja sam ponosan na ovaj prijedlog zakona. Ja ću do svoje zadnje kapi krvi braniti ovaj zakon zato što je ovaj zakon u interesu građana. Uvjereni smo da je ovaj ovakav zakon štetan za građanstvo, za naše stanovništvo, da nije u našim interesima. Državni tajnik upravo sada odlazi, znači nije imao dostojanstva niti me poslušati do kraja jer sam se sad i njemu htio obratiti zato što zadnja njegova rečenica koju je izrekao u ovoj sabornici je laž. Ovo što oni rade budite uvjereni ne rade u vašim interesima. Rade to u vlastitim interesima, u stranim interesima. Sve veće tvrtke u Hrvatskoj su prodane. Sve veće tvrtke su u stranom vlasništvu. Teleoperateri imaju milijarde zarada i oni, mislim pod HDZ-e ali i njihovi ljudi u Ministarstvu zdravstva, sam državni tajnik radi u interesu njih, za znam da ti ljudi rade za svoju plaću da će raditi ono što im se kaže da rade. Ali ti ljudi svojim postupcima ubijaju ljude. Poštovani državne tajniče molim vas nemojte se tu navikivati, molim vas izađite iz sabornice i nemojte se svađati. Ja bih molio predsjedavajućeg da vas upozori. … /Upadica Petrov: Molim vas nastavite sa svojim izlaganjem./… Molim vas, ometa Dajte ovako, dragi građani niti HDZ-u, niti SDP-u nije stalo niti do vašeg zdravlja, niti do vaših interesa što je već dokazano. U prošlosti odluke ove Vlade nisu odluke u interesima građana Republike Hrvatske. Ja i moje kolege iz Živog zida to upozoravamo već 5 godina. Ovi ljudi koji sjede u ovom Saboru će vam govoriti danas jedno, sutra će vam govoriti tj. ponašat će se drugačije, ponašat će se sasvim suprotno od onoga što su pričali dok su bili tzv. oporba u ovom Saboru. samo želim reći da ovim tu danas ljudima a ima ih koji su vas danas uvjeravali da neonizirajuće zračenje nije štetno tj. da nije štetno od samih baznih stanica, ja bih takvim ljudima zasadio na svakom uglu njihove kuće jednu baznu stanicu i to na 50 metara udaljenosti kako se i rade. Evo kolega Bulj je rekao da čak ima na manje, na 10 metara. Ja bih im stavio 4 takve antene zasadio bi ih tamo pa bi vidio da li ti ljudi koji nas sada uvjeravaju da nisu opasna ta zračenja da li bi ti ljudi prespavali i jednu noć u svom domu. Ja vas uvjeravam da ne bi. Ali nisu oni u pitanju jer u njihovim kvartovima nema baznih stanica, oni su se pobrinuli za to. Nego je problem što oni to rade vama. Rade zato da bi teleoperateri mogli zaraditi milijarde. A zašto? Zato da bi netko od njih ganjao političku karijeru ili u Bruxellesu, ili ganjali političke karijere u Hrvatskoj. To je prava realnost i istina. Neki od njih će naravno u cijelom tom tj. dobar dio njih će u cijelom tom procesu i spremiti nešto novaca u džepove. U Hrvatskoj nije legalno lobiranje kao recimo u Europskom parlamentu. Ali zato si oni spremaju novce u džep ispod stola. I budite uvjereni da se to događa. Namjeste se neki poslovi, namjeste se poslovi firmama i njihovih rođaka, sestrični, bratića, nevažno. Ali oni te novce spremaju u džep. I na kraju kao posljedicu svega toga imamo da ljudi umiru. Znači ovo nisu bezazleni zakoni. Kao posljedicu njihovih odluka netko će umrijeti od raka za možda 20 ili 30 godina. Sada već umiru. Ja sam već spomenuo da smo na vrhu po dijagnostici raka, tumora. Isto tkao drugi smo u Europi po smrtnosti. A imamo čistu zemlju, prekrasnu zemlju. Čista voda, čista zemlja, čisti zrak. Pa od kuda toliko rakova? Od kuda? nekud je moralo doći. Da li je to hrana, da li je to voda, da li je to neionizirajuće zračenje, da li je to spaljivanje smeća Bandićevog na Jakuševcu svake godine namjerno spaljivanje gdje truje građane Novog Zagreba i Zagreba općenito. Znači vi morate biti svjesni da svi ti ljudi ne rade u vašem interesu, ne rade. Oni samo gledaju kako da vas iscijede, kako da vas zavrnu, kako da vam što više novaca uzmu od vas najsiromašnijih sa najmanjim primanjima. Vas ima najviše, vama će najviše i uzeti. Isto tako, baš ih briga kako ćete živjeti kada dođete u mirovinu, da li ćete imati za hranu ili ćete gledati da si kupite pištolj i metak sa zadnjom penzijom, sa zadnjih 800 kuna jer nemate za hranu, nemate za režije, nemate za stan. Zar mislite da ih je briga da li ćete umrijeti od posljedica elektromagnetskih polja neionizirajućeg zračenja? Ma briga ih. Briga ih da li jedete otrovnu hranu. Briga ih je isto tako kakvu vodu pijete, da li je zagađena možda sa fekalijama, da li se izlijeva zbog dotrajale mreže kao možda u Zagrebu i miješa se pitka voda sa fekalnim vodama, ma briga ih. A da bi to i dalje radili ovakvi kao ovi danas na oba dvije strane će vas uvjeravati u nešto drugo. Vi to sve gledate i mislite si gledaj kako ovaj čovjek pametno i mudro govori mora da je to istina. Ma nije istina. Prodaju vam maglu. Onda kada i dođu na vlast ili kada jesu na vlasti nastavljaju isto. Mene baš zanima da li će SDP-e poduprijeti ovaj naš prijedlog izmjena Zakona o neionizirajućem zračenju evo baš me zanima. Ali ako ga poduzmu što mislite da će nešto drugačije biti kada oni dođu na vlast? Neće. Bit će isto. Identično. Možda budu čak i gori od HDZ-ovaca. Mislim da je to lako moguće. Provode iste politike i provodit će iste politike. Neće se ništa promijeniti. I ne vjerujem im nimalo. A ne biste im trebali vjerovati niti vi. Hvala. Zastupnik Lončar zatražio je repliku. **Lončar, Davor (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Kolega dragi, javio sam se samo zato jer se osjećam povrijeđen kao čovjek kada ističete i stavljate sve u isti paket. Ja je i pripadam HDZ-u, ali znam što rade u mojoj sredini i znam kako brinem o ljudima, i kako čuvam te ljude i znam kako stvaram uvjete da ljudi ostanu u mom području. I zato o vašem mišljenju neću puno, ali vas molim ubuduće kada iznosite takve stvari da sve ne trpate u isti koš jer vjerujte na prostoru Republike Hrvatske imate jako puno dobronamjernih, radnih i poštenih ljudi i nismo svi isti. Ako već neke znate onda vas molim da ih imenujete. Ali nemojte još jednom vas molim stavljati sve u isti koš. **Petrov, Božo (MOST)** Odgovor na repliku zastupnik Vucelić. Kolega poštujem vaše mišljenje i možda ste u pravu. Možda u HDZ-u postoje pošteni ljudi? Ako i postoje, malo ih je. Ali znate što je problem? Problem je u tome što pošteni HDZ-ovci ne mogu doći uopće do Sabora. Ja sam već u Saboru tu govorio da smatram da je HDZ-e mafijaška organizacija i mislim da je mafijaška organizacija. A dajte mi vi recite da li je moguće da u jednoj mafijaškoj organizaciji itko dođe uopće do prilike da uđe u Sabor neki pošten čovjek na primjer. Pa on bi im sam bio problem tu. Pa ne bi oni dopustili si da uopće stave na listu poštenog čovjeka. Ja kažem da postoji mogućnost da se to dogodi i da stvarno pošteni čovjek bude na listi HDZ-a i uđe u ovaj Sabor i bude zastupnik. Ali to su pojedinačni slučajevi. Jako ih je malo. Možda ste vi jedan od njih, ja to ne znam. Ali malo vas je. Malo ih je. Hvala. S ovim zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Sutra nastavljamo s radom. točka bit će Prijedlog zakona o provedbi Uredbe 2017/2394 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe broj 2006/2004., prvo čitanje, P.Z.E. broj 844. Hvala.